**Milinović, Darko (HDZ)** Prelazimo na sljedeću. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 700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 Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Uvažene gospođe i gospodo zastupnici. Ja ću vam vrlo kratko predstaviti dakle prijedlog petog u nizu od šest propisa. Međutim dopustite mi da potaknut raspravom od nekih uvaženih zastupnika kažem samo nekoliko rečenica o kontekstu o kojemu se radi. kao što je više puta danas naglašeno govorimo o jednom paketu propisa koji definiraju nacionalni sustav intelektualnog vlasništva, ovaj puta u njegovom zakonodavnom aspektu. Spomenuli smo tu ili raspravljali smo o Zakonu o autorskom pravu čiji je supstancijalni aspekt uglavnom vezan na umjetničke i kulturne intelektualne tvorevine, iako naravno ima i tehnologijskih primjerice računalni programi se štite autorskim pravom a ne patentom kao što bi se očekivalo. Patent štiti onu tehnologijsku i prirodoslovnu supstancu, dakle izum kao novo rješenje nekog tehničkog problema, a ovaj propis o kojemu sada govorimo štiti dakle onu supstancu koju možemo nazvati marketinškom ili općenito poslovnom jednako kao i Zakonom o žigu. On štiti dakle onu supstancu koja je u suvremenom poslovnom svijetu izrazito važna. Ja bih želio reći da svih ovih šest zakona koji su danas na dnevnom redu Hrvatskog sabora su rezultat dva procesa koja se paralelno odvijaju. Prvi je nekoliko puta danas spomenut, to je otvoreno pregovor, poglavlje VII., dakle poglavlje o intelektualnom vlasništvu, pregovora o pristupanju Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europskoj uniji. To je itekako dobar razlog naravno. Unutar tih pregovora su definirana dva tzv. mjerila jel', koja treba otkloniti da bi se poglavlje zatvorilo. Prvo od mjerila je usuglašavanje cjelokupnog zakonodavstva i to danas upravo činimo. naglasiti, posebno naglasiti onaj drugi proces a to je realizacija mjera naše nacionalne strategije unapređenja sustava intelektualnog vlasništva jer je u njoj eksplicite navedeno da mi zaista želimo kao strateški cilj postići onaj stupanj zaštite intelektualnog vlasništva kakav je u zemljama Europske unije, ali je paralelno uz njega ili istovremeno naglašeno da mi želimo postići i onaj stupanj upotrebe intelektualnoga vlasništva kao razvojnog resursa, kao poluge razvitka ne samo gospodarskog nego ukupnog društvenog razvitka uključujući kulturni i svaki drugi dakle umjetnički i svaki drugi socijalni razvitak. Zašto to govorim? Zato što ovaj zakonodavni aspekt možemo matematički govoreći, smatrati nužnim ili potrebnim, ali ne i dovoljnim uvjetom da dakle postignemo onu razinu upotrebe intelektualnog vlasništva. Dakle mi sada stvaramo preduvjete da je u Hrvatskoj vlasništvo nad intelektualnim tvorevinama determinirano i zaštićeno na najmoderniji i najcjelovitiji način kao što je to u svijetu, odnosno u Europskoj uniji prvenstveno. Ali hoćemo li mi biti aktivni korisnici, hoćemo li mi da upotrijebim taj profan izraz, profitirati od tako uređenoga sustava ili nećemo, izbor je ipak samo naš. To naravno nije stvar koja se rješava zakonodavstvom. Dakle ja ne bi to stavio u suprotstavljene odnose jedno s drugim. Zakonodavstvo definitivno je. Ispričavam se zbog ovoga, ali potaknula me rasprava, dakle želio sam naglasiti da je Vlada kao predlagatelj ovih zakona svjesna činjenice da zakoni su samo nužni, ali ne i dovoljni da se ostvare ciljevi nacionalne strategije. Mi ih smatramo prvim korakom i sretni smo što je zapravo u mjerama te strategije su anticipirane sve ove stvari koje su se kroz pregovore profilirale kao potrebne izmjene i dopune zakonodavstva tako da sa zadovoljstvom možemo konstatirati da zapravo ispunjavamo vlastite mjere koje smo i bez pregovora, Kada je u pitanju industrijski dizajn kako sam već rekao on zapravo regulira pitanje zaštite vanjskog izgleda industrijskih proizvedenih predmeta što znate gospođe i gospodo zastupnici gotovo cijeli svijet danas većinu proizvoda kupuje po preferencijama a ne po ulititarnosti. To je tako tipično za neke industrije, industriju mode odjeće i obuće, ali i za čitav niz drugih industrija gdje to ne bismo rekli znate. Ne samo kućanski aparati, automobili čak, namještaj i sve drugo. Dakle ovaj zakon zajedno sa Zakonom o žigu tče se tih aspekata, izmjene nisu krupne, dakle one ne diraju u sadržaj prava, ne diraju u supstancu, one samo pospješuju

Gospodine dopredsjedniče, gospodo kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu razmotrio je na istoj 35. sjednici Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu s Konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje P.Z.E. br. 700. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo, a uvodno obrazloženje podnijeli su predstavnici predlagatelja. Odredbe postojećeg Zakona o industrijskom dizajnu iz 2003. godine bile su u vrijeme njegovog donošenja usklađene s pravnom stečevinom Europske unije. Usvajanje nove direktive Europskog Parlamenta i Vijeća od 29. travnja 2004. godine o provedbi prava intelektualnog vlasništva ukazala se potreba za usklađivanjem odredaba o zaštiti prava u slučaju povrede u svim zakonima iz područja intelektualnog vlasništva sa zahtjevima navedene direktive. Nadalje, treba li odgovarajuća rješenja uskladiti sa ženevskim aktom Haaškog sporazuma o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna kojeg je Republika Hrvatska također stranka, a koji je stupio na snagu nakon donošenja hrvatskog Zakona o industrijskom dizajnu. Radi se o odredbama o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna. Izmjenama i dopunama ovog Zakona također se predlaže urediti pitanje proširenja učinka dizajna zajednice na Republiku Hrvatsku, dakle obratni učinak u trenutku stupanja u punopravno članstvo je posebice važno zaštite i očuvanja prava nositelja ranijih prava industrijskog dizajna stečajnih u nacionalnom postupku prije stupanja Hrvatske u članstvo Europske unije. Odbor je jednoglasno donio zaključak: predlaže se Hrvatskom saboru da donese Zakon o industrijskom dizajnu po hitnom postupku u obliku pripremljenom od strane predlagatelja. Hvala. Zahvaljujem. U ime kluba Hrvatske demokratske zajednice, uvaženi zastupnik Velimir Pleša.

Još jedno područje intelektualnog djelovanja vrijedno zaštite zasigurno je industrijski dizajn, odnosno zaštite vanjskog izgleda, pojavnosti nekog proizvoda. U eri masovne industrijske proizvodnje čisti utilitarizam i kvaliteta proizvoda često nije dovoljna već se traži određena estetska kvaliteta. Takva kvaliteta plod je intelektualnog stvaranja kao i ostali oblici intelektualnog vlasništva pa sukladno tome posjeduje i odgovarajuću zaštitu. Industrijski se dizajn primjenjuje na velik broj industrijskih proizvoda, no primjenjuje se i štiti kod ručno izrađenih predmeta. Polja na kojima je industrijski dizajn prisutan tako mogu biti dizajn kućanskih proizvoda, automobila, tehničke opreme pa čak i strojeva, medicinskih aparata i računala. Naravno, koncept dizajna kao osobine koja uvelike utječe na konačni proizvod posebno je izražen u proizvodnji luksuznih proizvoda poput nakita, satova te dizajnerske odjeće i obuće. Primjena industrijskog dizajna česta je i kod uređenja prostora stambenog i poslovnog kao i kod arhitekturalnih rješenja. Za sva navedena područja primjene industrijskog dizajna zajednička je pretpostavka da industrijski dizajn treba biti prvenstveno estetske prirode, kao i da se njime ne mogu štititi tehničke karakteristike proizvoda. Zbog čega proizvođači uopće zaštićuju industrijski dizajn i kakvim posljedicama to rezultira. Zaštita industrijskog dizajna predstavlja učinkovito tržišno sredstvo kojim proizvođač može zaštititi vlastita ulaganja u razvoj i proizvodnju. Jednom zaštićen industrijski dizajn je vlasništvo autora ili određenog poslovnog subjekta i može značajno utjecati na položaj subjekta na tržištu kao i na njegovu tržišnu vrijednost. Kao i kod ostalih pojavnih oblika intelektualnog vlasništva poput patenata i autorskog prava industrijski dizajn predstavlja veliki udio u vrijednosti mnogi poznatih imena svjetske industrije, posebno u svijetu visoke mode i luksuza. Da bi se neko oblikovanje proizvoda moglo zaštititi kao industrijski dizajn, kao i kod ostalih prava intelektualnog vlasništva traže se neke pretpostavke. Zaštićeni objekat treba predstavljati objektivnu novost. Tako Zakon o industrijskom dizajnu kaže da se dizajn treba smatrati novim, ako ni jedan istovjetni dizajn nije bio učinjen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave za registraciju industrijskog dizajna ili ako je zatraženo pravo prvenstva prije datuma priznatog prvenstva. Osim ove objektivne novosti kao pretpostavka traži se i da dizajn ima individualan karakter, odnosno ako se ukupni dojam koji ostavlja na upućenog korisnika razlikuje od ukupnog dojma koji na takva korisnika ostavlja bilo koji dizajn koji je bio učinjen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave industrijskog dizajna ili ako zatraženo pravo prvenstva prije datuma priznatog prvenstva. Naposljetku zakonodavac nalazi da se u industrijskim dizajnom ne može zaštititi onakvo oblikovanje proizvoda koje se protivi javnom interesu ili moralnim načelima. Industrijski dizajn može također biti i autorsko djelo. U nekim pravnim sustavima ako određeno djelo zaštićeno pravima o industrijskom dizajnu odgovara i uvjetima za zaštitu autorskih djela tada će uživati autorsko-pravnu zaštitu od trenutka stvaranja neovisno o tome hoće li naknadno biti provedeni postupak za registraciju industrijskog dizajna. Pravni poredak Republike Hrvatske jedan je od rijetkih koji posjeduju ovu mogućnost. U Hrvatskoj se ta dva oblika zaštite međusobno ne isključuju te se za isti dizajn mogu postojati i paralelno. Područje industrijskog dizajna u Hrvatskoj uređeno je Zakonom o industrijskom dizajnu koji se primjenjuje od 1. siječnja 2004. godine te Pravilnikom o industrijskom dizajnu koji je stupio na snagu 1. lipnja 2004. U predpristupnim pregovorima su utvrđeni dijelovi tog Zakona koji trebaju biti izmijenjeni kako bi Republika Hrvatska u trenutku pristupanja Europskoj uniji pružala isti stupanj zaštite industrijskog dizajna kao i u državama članicama Europske unije pa je potrebno donijeti ovaj Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu. Predloženim Zakonom u potpunosti se kao što je već spomenuto usklađuje hrvatsko zakonodavstvo u području industrijskog dizajna sa pravnom stečevinom Europske unije uključujući i one odredbe koje će stupiti na snagu tek od trenutka stupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo u A osnovna pitanja koja se uređuju predloženim Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o industrijskom dizajnu jesu pitanje iscrpljenja prava, opet uvođenje prava na žalbu protiv odluka zavoda, uvođenje odredaba o dizajnu zajednice, odredbe o građansko-pravnoj zaštiti prava koja proizlaze iz registriranog industrijskog dizajna, odredbe o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna, odredbe o naknadnom stupanju na snagu pojedinih odredba ovoga zakona. Zaključno. Klub Hrvatske demokratske zajednice zbog toga jer se predloženim usklađivanjem propisa hrvatski pravni sustav u području industrijskog dizajna približava europskom i međunarodnim pravnim sustavima, što za posljedicu ima ispunjavanje potrebnih uvjeta za integriranje Republike Hrvatske u složene procese unutar postojećeg sustava intelektualnog vlasništva, kao i zbog činjenice da se na donošenjem ovakvog zakona i tim usklađivanjem osigurava poduzetnička i tržišna sloboda kao temelj gospodarskog razvoja Republike Hrvatske podržava ovaj zakon. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu po ovoj točki dnevnog reda.